Nastavljamo sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske. U pojedinačnoj raspravi, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo danas je na dnevnom redu Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj. Zapravo radi se kako piše u samom tekstu ovoga prijedloga zakona o ukidanju Fonda s danom stupanja na snagu ovoga zakona. Zato to i je prilika da danas raspravljamo zapravo o dvije teme. Upravo o onome što je danas ovdje kod većine zastupnika dakle bilo u raspravama, a to je broj agencija, zavoda, fondova itd. Pa na primjer za regionalni razvoj imamo ministarstvo, zatim imamo Agenciju za regionalni razvoj i imamo Fond regionalnog razvoja. Dakle, zaista radi se o dualizmu ili trijalizmu u kojemu se zapravo gubi nadležnost ili pravo nadležnosti pojedinih od ovih fondova, a zapravo se ne zna tko upravlja, a tko odlučuje ili zapravo čije su nadležnosti određene u slučajevima projekata bilo lokalne ili regionalne samouprave, bilo gospodarskih projekata u Republici Hrvatskoj. Jasno da fond i agencija ili zavod nisu jedno te isto. Jasno je i to ukoliko se fond, dakle pripaja kako netko reče ovdje Ministarstvu regionalnog razvoja, da je to zapravo dakle i centralizacija novca kojim fond raspolaže ali i centralizacija ovlasti koje onda ima Ministarstvo regionalnog razvoja. A u toj centralizaciji i u takvom odlučivanju mora se istaknuti kada je već riječ o regionalnom razvoju da je Slavonija vrlo loše prošla, pa što tko ovdje mislio o tome da smo nekako nametnuli temu ili prije svega Slavonije i Baranje, njenog neravnomjernog razvoja u odnosu na ostale krajeve Hrvatske, pa da kažem i neravnopravnosti. To netko sa ove, dakle vladajuće strane HDZ, ne znam još netko proglašava politikanstvom i retorikom kojom se mi zapravo kao udaljavamo eto od od središnje vlasti, namećemo oštru retoriku kojom onda eto nismo umiljato janje koje onda ne može polučiti rezultate koje bi trebalo polučiti. A vidite, HDSSB dakle ima 45000 članova, a Slavonija ima 900000 stanovnika u pet županija. Pa ne moramo mi biti ti, dakle koji. Ali šta je sa ostalih 845000 stanovnika i 4 županije u kojoj je na vlasti HDZ, a ipak ne vrijedi zapravo vertikala vlasti s kojom se toliko ponose i toliko ističu lokalni čelnici prije svega kako će eto vertikala vlasti HDZ

Dakle, radi se o tome da koliko god se vi trudili proglasiti naše rasprave politikanstvom ili naše, ili nekakvom oštrom retorikom kojom se udaljavamo to nije razlog za iskazivanje, dakle onoga o čemu se govori, a to je da je Slavonija i dalje na repu i investicijskog ulaganja i kapitalnih ulaganja i svega ostaloga što ova država, a zapravo ne čini da bi učinila razvoj Republike Hrvatske ravnomjernim. O tome govore i izvješća Svjetske banke, o tome govore i zapažanja Hrvatske biskupske konferencije, o tome govore svi. Ali ispada da smo mi ovdje u ovome najvišem da kažem zakonodavnom i predstavničkom tijelu Republike Hrvatske Hrvatskom saboru ne bismo smjeli zboriti, jer smo eto oštre retorike i jer smo politikanti. Pa ne treba biti politikant, treba samo doći u Slavoniju, treba samo vidjeti Slavoniju. A neću govoriti o ostalim krajevima koje jednako volim. Ako netko misli da nije tako, onda se ljuto vara. Dakle, i ostale krajeve Republike Hrvatske za koju smo puno više zainteresirani gospodo iz HDZ-a negoli vi i puno smo više dali kao Slavonija i Baranja i ljudi iz Slavonije i Baranje. tome, o tome da se tu i tamo koja mrvica ili koja krpica zalijepi za Slavoniju i Baranju, to je točno. Pa netko govori o Ministarstvu turizma, čini mi se gospođa Majdenić, da je uložila silne novce. Da,

čaša ocjenjuje polupraznom ili polupunom. Čak za 50% više sredstava. Bilo je 1%, sada je 1 i pol posto. A kada govorimo onome što je gospođa Suzana Bilić Vardić govorila o kanalizaciji i vodovodu u Slavoniji i Baranji. Pa u Slavoniji i Baranji danas 40% stanovnika dakle nema upravo vodovod, nema pitku vodu ili kvalitetnu vodu, a da ne govorim o sustavu odvodnje, ili kako to možemo reći kanalizacijom, koju nema i puno više stanovnika. Pa zar u 21. stoljeću o tome trebamo govoriti i onda kaže uloženo je. gospođo Vardić, ali nisam s vama htio raspravljati, od onih sredstava 30 milijuna eura, 15 milijuna dakle, a grad Brod 2 milijuna eura, grad Brod jel, a ostalo su sredstva države. Prema tome, ukidanje Fonda za regionalni razvoj smatramo zapravo centralizacijom sredstava i dalje mogućnošću političkog djelovanja i moći pojedinaca na distribuciju, dakle raspodjelu sredstava u tome je Slavonija i Baranja loše prošla i zbog toga nemamo vjere da će i u budućnosti bolje proći sa ovakvim vašim ministarstvima i ovakvom vašom Vladom. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepa. Kolega, ispravljam netočni navod kolege Grubišića, koji je pogrešno mene ispravljao, jer sam ja isto tako rekla za ovaj ugovor IPA projekt u Slavonskome Brodu, ali da vaša, da imate jako puno pogrešnih navoda kolega Grubišiću dokazat ću vam i sljedećim podatkom. Kad ste govorili o vodovodu u Slavoniji, zaboravili ste istočni i regionalni vodovod Sikirevci, 398 milijuna kuna koje je država uložila na području Brodsko-posavske županije, koja je u sastavu Slavonije i dio je lijepe naše. I kolega Grubišić, ako može jedna opaska, ova točka dnevnoga reda je prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ne o vašoj stranci koja jest regionalna, ali nadam se da neće dugo. Povreda Poslovnika. točno je da je u Sikirevcima su najveći podzemni rezervoari, rezerve vode u Republici Hrvatskoj, ali točno je i to da SIkirevci nemaju vodovoda. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nije povreda Poslovnika, gospođa zastupnica je opovrgavala jednu vašu tvrdnju. A ne mora govoriti o Sikirevcima. I gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ispravit ću netočan navod kolege koji je ustvrdio da bitno Slavonija zaostaje za drugim regijama u Republici Hrvatskoj. Ja ću samo iz primjera jedne slavonske županije, koja je pola slavonska, pola podravska, Virovitičko-podravske županije, koja završava vodoopskrbu i počinje sa odvodnjom voda i zaštitom voda, i to po sporazumu Vlade Republike Hrvatske od 228 milijuna kuna, projektu koji je potpisan zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja, vodnog gospodarstva i šumarstva, i zasigurno svaka općina, jedna za drugom završava kompletnim, u …/Govornik se ne razumije se./… vodoopskrbu, počinje sa odvodnjom, i do kraja mandata zasigurno će biti i 50% odvodnje voda i pročistača napravljeno na cijeloj županiji. Tako da vaše tumačenje da je Slavonija zapostavljena u projektima zasigurno ne stoji, i možemo ga argumentirati u svakom pogledu. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Dakle mi danas imamo odluku o ukidanju Zakona o Fondu za regionalni razvoj, zbog toga što se time provode mjere gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Vidim da smo o mnogočemu razgovarali, ali nismo razgovarali o zakonu koji ukidamo. Pa evo dozvolite mi da ja pročitam čime se fond bavi još danas, jer ne znamo kad će biti ukinut, a bit će ukinut kada zakon bude objavljen u Narodnim novinama. Dakle djelatnost fonda posebice se odnosi na poticanje razvoja područja pogođenim posljedicama rata, područja koja su slabo naseljena, područja posebne državne skrbi, otoka, brdsko-planinskih područja, graničnih i prekograničnih, pograničnih područja, područja sa strukturnim problemima, područja koja ostvaruju bruto domaći proizvod koji je niži od 60% prosječnog bruto domaćeg područja, dohotka, i drugih područja sukladno programu. Dakle da bi se osigurao gospodarski oporavak Republike Hrvatske mi ukidamo fond koji ima osnovnu djelatnost da potiče razvoj na područjima gdje razvoja nije bilo ili ga nema, i to činimo na način da bismo građane Hrvatske uvjerili da ćemo time povećati efikasnost jer ljudi koji su do sada bili smješteni u posebnom fondu, gdje su imali posebna sredstva, i gdje su se jedino i isključivo time bavili, ćemo premjestiti i pretvoriti ih u državne službenike i namještenike u okviru jednog velikog ministarstva i sada će oni vjerojatno tamo to efikasnije i transparentnije raditi nego što su radili u fondu. Ako ovaj fond nije bio dobar, onda smo trebali dobiti analizu i reći ovaj fond nije ostvario svoje ciljeve poslovanja, a to možemo slobodno reći, zato jer se povećala razlika između razvijenih i nerazvijenih krajeva Republike Hrvatske, zato jer je tamo gdje je bio veći nacionalni dohodak fond još više porastao, a tamo gdje je bio mali on je još više zaostaje u odnosu na one gdje je bio velik. Došlo je do daljnje depopulacije upravo tih krajeva o kojima je fond trebao brinuti izuzev otoka. Nije došlo do toga da područja gdje je bio prosjek 60% prosječnog bruto domaćeg proizvoda da je digao se iznad 65% nego čak štoviše je smanjen u odnosu na ono što je bio u trenutku kada je fond osnivan. Ali mi kažemo gledajte, vidite ništa od onoga zbog čega je fond bio osnovan nismo napravili, e sada ćemo te sve ljude premjestiti u Ministarstvo regionalnog razvoja i sada će oni tamo ostvariti gospodarski oporavak Republike Hrvatske. Ne zvuči li vam tu nešto apsurdno? Meni se ne čini da ćemo povećati efikasnost, ne čini mi se da ćemo povećati transparentnost investiranja tih sredstava jer ajde koliko toliko se barem znalo gdje novac iz ovog fonda odlazi. Nažalost, gdje odlazi novac iz Ministarstva regionalnog razvoja se ne zna. Nema se niti kriterija, nema se niti natječaja, nema se niti evaluacije projekata, nema se niti izvještaja gdje je otišao novac. Pa čak i tamo gdje su potpisani ugovori, primjerice za EIB 2 koji provodi to ministarstvo, nakon što potpiše ministar ugovor sa nekom jedinicom lokalne samouprave za 7 dana dođe dopis i kaže molimo vas nemojte raspisivati natječaj u ovoj godini zato jer ministarstvo nema sredstva, raspišite to u nekoj drugoj godini, jer Hrvatska nema sredstava da bi domaću komponentu primjerice pratila iz EIB-a 2. Ovdje smo imali posebni fond, imali smo posebna sredstva, imali smo sredstva koja su dolazila, između ostalog, iz državnog proračuna. Ali imali smo sredstva koja su dolazila i iz nekih drugih izvora i koja su osiguravala kakav takav kvantum sredstava da bi se poticao razvoj, ponavljam, na područjima Hrvatske koje nisu razvijene. Nije se potaknuo taj razvoj i mene ne možete ni na koji način uvjeriti da će utapanjem ovih ljudi u Ministarstvu regionalnog razvoja se taj razvoj potaknuti. S druge pak strane Vlada je 24. prosinca 2008. godine donijela uredbu kojom je osnovana Agencija za regionalni razvoj RH. U tu agenciju je prešao raditi dio ljudi koji je dotada radio u Ministarstvu regionalnog razvoja na pitanjima EU projekata. Dakle, prije godinu dana smo ljude koji su radili u Ministarstvu regionalnog razvoja izdvojili u posebnu agenciju, u to vrijeme je postojao fond i nismo znali da taj fond ne ispunjava ono što treba. Ono što je bio problem, niste vi znali niti da je kriza prije godinu dana. Prije godinu dana je bilo blagostanje, kao što je kolega Marić rekao, osnivale su se agencije kada nam je bilo dobro. Prema tome, prije godinu dana je bilo blagostanje pa smo osnovali Agenciju za regionalni razvoj i ostavili da funkcionira Fond za regionalni razvoj. E, onda poslije toga dolazi otriježnjenje. Nismo više pijani bogataši koji možemo osnovati agenciju kada treba nekoga opljeviti pa danas ukidamo fond. Ali mi time ništa ne činimo jer sve ljude prebacujemo u Ministarstvo regionalnog razvoja i osnivamo novu upravu u Ministarstvu regionalnog razvoja i dovodimo novog čovjeka u Ministarstvo regionalnog razvoja koji danas ne radi u Ministarstvu regionalnog razvoja kako bi vodio tu upravu. Kakva je to onda ušteda u sredstvima državnog proračuna i kakva je to efikasnost? a bivši ravnatelj, predsjednik uprave ovog fonda je nagrađen time što je otišao u jednu drugu regulatornu agenciju za člana upravnog vijeća. Kolega Marić je isto tako rekao ovdje, imali su 3 člana uprave su bile ovog fonda pa zašto nam nisu rekli da su kriteriji loši? Ja bih podsjetio da smo mi raspravljali ovdje u Hrvatskom saboru i na proračunu i na rebalansima proračuna i na izvještaju o radu ovog fonda i upravo neki od nas su upozoravali da postoje problemi u kriterijima. Ali niste nas željeli slušati. Nikada se ne želi slušati nikoga iz oporbe jer mi eto u 7, 8 godina nismo imali ni jednu dobru misao, ni jednu dobru ideju, ni jedan dobar prijedlog koju bi vlast mogla usvojiti. Jer da se možda slušalo možda smo mogli temeljem tih prijedloga iz oporbe korigirati kriterije temeljem kojih su se dodjeljivala sredstva iz Fonda regionalnog razvoja kako bi oni bili efikasniji. Ovo što danas činimo je naprosto pretakanje iz šupljeg u prazno, a pretačemo malo toga ili gotovo ništa zato jer smo došli u situaciju da ništa nemamo. Ono što nije bilo razvijeno ostalo je nerazvijeno, ono gdje nije bilo razvoja razvoj nije niti dalje potaknut. Niti će biti potaknut time da utopimo određeni broj ljudi i da im damo ogromnu sigurnost jer danas pred izbore ovo se čini kao povećanje socijalne sigurnosti budući da ljude koji danas rade u Fondu regionalnog razvoja pretvaramo u državne službenike i namještenike. I bojim se da osim tog cilja, a to je dakle da tim ljudima osiguramo status državnih službenika i namještenika nema ali baš nikakve druge svrhe ukidanje Fonda za regionalni razvoj niti će se time postići uštede nego čak štoviše mislim da će ovom stilskom vježbom doći do povećanja sredstava iz državnog proračuna za ljudske resurse, a smanjit se investicije u regionalni razvoj i poticanje regionalnog razvoja u područjima za koje treba ovaj fond brinuti. Hvala. 2 ispravka, 2 replike. Prvi ispravak, gospodin zastupnik Josip Đakić. bar 2 netočna navoda iako je ovaj prvi već sam sebe ispravio i demantirao s obzirom da je rekao, ustvrdio, kolega Mršić da će se ugasiti fond i da više neće postojati. Sam je sebe u konačnici demantirao rekavši da će raditi kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, da će nastaviti s radom i da će službenici i namještenici postati tamo zaposlenici. Naime, jasno je da … /Govornik se ne razumije./… tvrdeći da fond neće postojati htjeli ste staviti do znanja da neće više biti projekata, potpore za te projekte. Naime, i to će nastaviti se dalje. I drugo je racionalno trošenje sredstava. Kada govorimo o racionalnom trošenju sredstava zasigurno su postavljeni kriteriji po kojima su morala biti opravdana sva sredstva koja su dana i trošena. Nije to kao kod vas. Kada ste gradili pročistač tada ste za koordinaciju cjelovitog projekta potrošili milijun eura. To je ono što ste vi isplatili firmi "Petros inženjering". Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravljam navod kolege Mršića koji je rekao da se sredstvima Fonda za regionalni razvoj nije potakao razvoj. Ne slažem se kolega i to nije točno jer ovih 700, 800 milijuna što je uloženo u jedinice lokalne samouprave, u izgradnju različite komunalne infrastrukture, obnovu vrtića, izgradnju škola zasigurno da je u tim malim jedinicama lokalne samouprave na određeni način potaknut razvoj. Možda nije vama bilo dovoljno sredstava u velikim gradovima, ali malima to zasigurno puno znači. Kažete da ste raspravljali, da su kriteriji loši. Da, možda ste i raspravljali u smislu, iako se ne sjećamo, u smislu da vama dođe više sredstava. Nikada niste spomenuli ratom stradala područja u Republici Hrvatskoj, niti područja od posebne državne skrbi. Uvaženi kolega Mršiću, pa mi se u Saboru već unazad nekoliko dana, odnosno cijela ova sjednica bavi nečim što se zove Program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske i ovakvim mjerama kao što je ovaj često se spominje reorganizacija, racionalizacija, uštede itd., a da pri tome nismo dobili niti jedan relevantan pokazatelj po bilo kojem ovakvom reorganizacijskom zahvatu koliko se kuna ili lipa uštedi. I najtočnije ono što ste rekli da to sve podsjeća na prelijevanje iz šupljega u prazno, pa bih ja čak rekao da se Vlada ponaša ovim svojim prijedlozima kao agencija za prelijevanje šupljega u prazno i naprosto nedostaje više onoga što se može prelijevati. Tako da vidjet ćemo još čitav niz prijedloga zakona gdje će isto tako biti racionalizacije, uštede itd., ispada da sve ovo što je bilo rađeno do sada bilo neracionalno a formirano je isto tako uredbama Vlade, i naprosto postavlja se pitanje što je ovo bilo. Je li to bilo privremeno zbrinjavanje viška ili nekih drugih stranačkih ljudi koji su na mala vrata ušli i sada kao što rekoste postaju državni dužnosnici ili je ovo nešto drugo. Na kraju krajeva nećemo mi ništa su uštedjeti jer će ministarstva raditi što i do sada a imat će nešto više ljudi i naprosto iz šupljega u prazno uvijek ostaje ništa kolega Mršiću.

je zaboravila sve što je bilo jučer ili što je bilo u posljednjih 7 godina, oni ništa ne znaju što je bilo zadnjih 7 godina, ali se savršeno sjećaju što je bilo 2000. do 2003. godine, tako da smo slučajno zatražili analizu rada Fonda 2002. i 2003. godine ja sam uvjeren da kolege bi vam mogle reći za svaki dan što je netko radio u tom fondu. 2004. do danas, nema nitko nikakvog pojma što je tamo bilo i zato nemojte se tome čuditi naprosto to je tako, postoji kolektivna amnezija, vladajuće većine, ništa ne znaju što su radili, ništa ne znaju tko je donosio kakve odluke, nitko od njih u tome nije sudjelovao ali savršeno znaju što je netko drugi radio. Ne znaju recimo niti što je u Karlovcu... Malo pretjerujete u ovim vašim zaključcima. Evo recimo ja ću vam kazati da Fond po mom mišljenju jednako je djelovao od 2000. do 2003. i od 2003. do danas. DA nema tu nekakvih bitnih razlika, ali se ne slažem da je ovo prelijevanje iz šupljeg u prazno, onda bi time priznali da Fond nije ispunio uopće svoju zadaću i da s ovim ukidanjem Zakona učiniti ćemo još gore a nije točno ni jedno ni drugo. Točno da je fond funkcionirao, da je on izvršio svoju zadaću a da će biti još učinkovitiji kada bude djelovao u okviru nadležnog ministarstva, a ne da uprava mjesecima čeka da se sastane upravni odbor i odobri prijedloge odluka uprave. Kazao sam i maloprije, samo da jedan predsjednik manje da bi bilo to dobro jer smo država sa najviše predsjednika na svijetu s obzirom na broj stanovnika i bruto-domaći proizvod. Ispričavam se to nije točno, druga smo, prva je Bosna i Hercegovina, dobio sam od kolege jednog profesora da bosna i Hercegovina ima još više predsjednika ukupno u odnosu na broj stanovnika mi smo eto druga, ali mislim da ćemo s ovakvim pristupom proces donošenja odluka ubrzati a to je vrlo bitno za svako područje. Odgovor na repliku. dogodio se još veći ne srazmjer što jest bio u ingerenciji Fonda i onoga što nije bilo. Ono što nije bilo u ingerenciji Fonda zato što je bilo više od 65% itd., se puno brže razvijalo od onoga što je bilo u ingerenciji ovoga Fonda. Prema tome, Fond jest radio, ali ciljevi Fonda ni na koji način nisu ostvareni. I drugo, ja bih volio vjerovati vašim riječima da je efikasnost u odlučivanju u ministarstvu brža nego što je bila u Fondu. Ali moje iskustvo, moram vas uvjeriti da to nikako ne stoji da to nikako ne stoji da čak štoviše kada imamo nešto što je alocirano kao posebna sredstva u odlučivanju, kao posebni kriteriji kao što je bio fond, da je to efikasnije efikasnije i transparentnije. Ono što je važnije, transparentnije nije utopljeno u proračun ministarstva, nego znamo točno koliko su sredstva za pojedine aktivnosti da je to puno bolje nego kada je utopljeno u neko ministarstvo i vidjet ćete da će to biti slučaj jednako tako i sa ovim Fondom. Na žalost mi nemamo ama baš nikakva saznanja o tome što ministarstva rade, jer nemate nikakvih transparentnih jasnih kriterija kako možete dobiti sredstva, tko je dobio sredstva, kako ih je realizirao i posebice evaluaciju projekata za koja su sredstva dobivena. Kada su sredstva u nekom fondu ipak dio te transparentnosti ima. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih se prije svega želio zahvaliti svim zastupnicima vladajuće većine koji su uzeli riječ nakon mog izlaganja i reagirali na način na koji su reagirali. 10-tak reakcija koje su izgledale dosta nervozne meni su bile samo znak da sam danas govorio ono što sam trebao govoriti, jer bih u protivnom bio, da ste me ne daj Bože pohvalili, ili prešutjeli jako zabrinut, ovako sam zadovoljan. da sam danas govorio ono što sam trebao Govorimo o ukidanju Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske čija je prvenstvena zadaća bila financiranje inicijativa koje potiču uravnoteženi razvoj Republike Hrvatske. Iz perspektive Slavonije i Baranje, a mi ovdje jesmo predstavnici prije svega Slavonije i Baranje, iako ću o tome nešto kasnije govoriti kao regionalna stranka, iz perspektive 5 Slavonsko-baranjskih županija ukidanje Fonda za regionalni razvoj nije dobra odluka. Potkrijepit ću to sa još nekoliko pokazatelja. Spomenuo sam u uvodnom dijelu kada sam govorio u ime kluba zastupnika činjenicu da je do kraja 2008. godine fond uložio 730 milijuna kuna. Od tih 730 milijuna kuna 189,7 ili gotovo 190 milijuna kuna, otišlo je u 5 Slavonsko-baranjskih županija. To iznosi 26,6%. To je jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja je svojim djelovanjem za Slavonsko-baranjske županije izdvojila sredstava i investicije sukladno broju stanovnika i sukladno površini koju Slavonija i Baranja u Republici Hrvatskoj zauzima. Pričali smo o tome to je 20%. Nije sporna činjenica i to nitko nije ovdje niti pokušao osporiti, da je danas Slavonija i Branja najsiromašniji i najzaostaliji dio Republike Hrvatske. Da bi stigla i sustigla ostale dijelove Republike Hrvatske nije dovoljno niti ulagati samo tih 20%, nego i znatno više da bismo se približili i dostigli one koji su danas razvijeni. Razloge za nerazvijenost ja ovdje neću posebno elaborirati, jer sam to već bio govorio, a i sami ste govorili, i ratna zbivanja i sve itd., ali rat je odavno prošao. Imali smo vremena ulagati i valorizirati na odgovarajući način ono što je Slavonija i Branja dala za stvaranje neovisne Hrvatske države. Kako to izgleda kada ne odlučuje Fond za regionalni razvoj, nego kada odlučuju ministarstva unutar Vlade, onda je najbolji primjer upravo ovih 30 projekata o kojima sam vam govorio. Podsjetit ću i saborske zastupnike iz ostalih županija, nemojte zaboraviti ili vas to nije zanimalo, pa niste niti analizirali. Rekao sam da se u prethodne 4 godine kada se odlučivalo na razini Vlada Republike Hrvatske u državnom proračunu za svih 5 slavonskih županija bilo izdvajano svega 4,5%, kretalo se od tri i nešto Posljednji primjer ovih 30 investicijskih projekata, to samo dokazuje. Podjela Republike Hrvatske na tri statističke regije, na Sjeverozapadnu, Jadransku i Planinsku to treba izanalizirati da bi se uistinu onda vidjelo kakav je to odnos u ovom slučaju prema Panonskoj Hrvatskoj. To je Slavonija i Baranja + tri županije Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Od ukupnih sredstava koje su u tih 30 projekata predviđenih za investicije koje trebaju oporaviti Hrvatsku i koje su od interesa za Republiku Hrvatsku 52% sredstava je namijenjeno za regiju Sjeverozapadnu Hrvatsku. Nismo mi ljubomorni na to, ali 37% stanovništva živi u toj statističkoj regiji, a 52% sredstava je predviđeno za investicije za tu regiju. Jadranska regija koja čini 32% stanovništva, mi pričamo o ljudima, o njihovim sudbinama, Jadranska regija je u ovim investicijskim projektima zastupljena sa 36% sredstava. To otprilike odgovara površini i broju stanovnika. Ali jedina regija koja je ispod svog prosjeka je Panonska regija. Za nju je predviđeno svega 12,02% sredstava, a čini 30% stanovništva Republike Hrvatske. I o tome mi govorimo kada pričamo da sa pozicije ministarstva koja su nominirala projekte kada se donosilo na Vladi 23. rujna mislim da je bilo ove godine, ovi investicijski projekti, nitko od nadležnih ministarstava nije se sjetio Slavonije osim spomenutog kanala Dunav-Sava. Čak ću vam reći to je posebno što nas smeta, jedan projekt pod energetikom, mislim da je pod brojem 4, Hidroelektrana Molve mislim da je. Tu vam je u obrazloženju napisano doslovno sljedeće. Ide taj projekt jer je on vrsta projekta od državnog interesa, ide u Koprivničko-križevačku županiju, hvala Bogu neka ide, ali u obrazloženju piše sljedeće: "Sporazumom iz 1988. godine planirana je realizacija 4 vodne stepenice, Đurđevac, Bač, Donji Miholjac i Osijek. Republika Mađarska odustala je od zajedničkog projekata, a aktivnosti na projektu višenamjenskog višetehničkog sustava Osijek ...", ovdje piše "... prestale su tijekom Domovinskog rata". Pa barem da ovo nije napisano. Ili je to besramna laž ili unutar Vlade, pa čak i unutar pojedinih ministarstava ne zna lijeva što radi desna. 14. travnja ove godine u Osječko-baranjskoj županiji predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, predstavnici HEP-a, Hrvatskih voda, HAC-a i Osječko-baranjske županije postigli su dogovor o financiranju revizije studije isplativosti za ovaj energetski projekt, za vodnu stepenicu Osijek i odredili da će ministarstvo sudjelovat sa 37,5% sredstava, Hrvatske vode sa 37,5 itd., a a navodi se da su aktivnosti oko razvoja ovog projekta prestale još tijekom Domovinskog rata. A da ne pričam da je 2006. godine 31. srpnja isto to Ministarstvo regionalnog razvoja sudjelovalo u plaćanju zajedno sa HEP-om, HAC-om, Hrvatskim vodama i Osječko-baranjskoj županiji u plaćanju studije isplativosti u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna koje je uložilo, a sad kaže ne samo da to nije od interesa, dakle onda je tih 5 milijuna kuna to ministarstvo bacilo jer ako nema snage i ako kaže da to nije od interesa za Republiku Hrvatsku on to tako treba reći, ali ne u obrazloženju navoditi nešto što ne odgovara činjenici. I o tome govorimo kad pričamo o Slavoniji i Baranji. Neću ulaziti u pojedinačne rasprave sa pojedinim zastupnicima jer sam ja zadovoljan time što su pokazali na ali moram reći da kad zastupnici iz najsiromašnije županije u Hrvatskoj, iz Brodsko-posavske županije, kažu da su zadovoljni s onim što dobivaju iz Vlade Republike Hrvatske onda je to zabrinjavajuće za ljude koji žive u toj županiji. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Franjo Lucić. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo kolega, da ne bi ispalo da nas dvojica samo danas repliciramo, još jednom vas upozoravam. Nije točno što govorite. Ispada da vi jedini brinete za Slavoniju, a svi mi drugi zastupnici koji smo ovdje ne vodimo o tome brigu. Doista, nije dobro da na taj način replicirate, govorite, da upoznajete javnost i da se predstavljate kao spasitelj Slavonije. Vi niste taj i tek ste prije dva dana došli u ovaj Sabor i volio bih pitat koji su to vaši projekti koje ste vi započeli. Hvala vam

Evo poštovani gospodine potpredsjedniče, završit ćemo onda na ovaj način. Moram reći gospodinu zastupniku Luciću da sam ja ponosan na to što govorim ono što biste i vi trebali govorit, ali zbog stranačke stege morate šutjeti. No pustimo mi to sada, nemojte vi meni brojat otkad sam ja došao ovdje u saborske klupe. Možda bi bilo bolje da ste vi kraće u tim saborskim klupama bili, to bi bilo vjerojatno od veće koristi za Slavoniju i Baranju. Ali je, završit ću ja oko ovih projekata. Svi smo se ovdje danas naslušali kako se radi o tome da je primarna želja ukidanja ovog fonda racionalizacija, da je to ono što će dovest do bržeg protoka donošenja odluka itd. Ponovo upozoravam, kad je u pitanju interes pet slavonsko-baranjskih županija da smo mi regionalna stranka, ali i nacionalna stranka i u ovom Hrvatskom saboru ćemo djelovat, boreći, politički boreći za interese ljudi koji žive u Slavoniji i Baranji. To je naš primarni cilj, to je naša misija. Drugi cilj jest općenacionalni, očuvanje vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata i ustavnopravnih temelja Republike Hrvatske, ali o tome ću govorit kad dođe za to vrijeme. Zaključio bih, kad je u pitanju racionalnost, krivicu za to što su danas najnerazvijenije županije one koje se nalaze u Slavoniji i Baranji snosi prije svega središnja državna vlast jer nije dovoljno ulagala sredstava. Od toga ne može nitko pobjeći i koliko god tražili opravdanja ne može se branit ono što je neobranjivo. Krivicu jednako snose i oni koji su vodili stranku na vlasti počev od bivšeg premijera pa preko sadašnje premijerke, ali i svi zastupnici koji kad dolaze projekti u ovaj Sabor, kad se donosi državni proračun, kad se donose odluke onda pod obvezom stranačke stege prešutno odbacuju sve amandmane koji dolaze iz slavonsko-baranjskih županija za financiranje projekata. Pojedinačni projekti koji se financiraju, a o kojima je bilo govora i kad je u pitanju Pakrac, kad je u pitanju Pleternica jesu projekti koji su dobrodošli. Svaka kuna koja dođe iz državnog proračuna je dobrodošla jer ona ne pripada ni HDZ-u ni SDP-u ni bilo kojoj političkoj stranci, ona pripada ljudima koji pune ovaj proračun, a to su svi građani Republike Hrvatske. Svaka kuna koja je došla je dobrodošla. Ali krivicu za to snose i oni iz ovih saborskih klupa koji prešutno dignu ruku za odbijanje takvih amandmana. I onda na kraju kad govorimo o racionalnosti, što se tiče HDSSB-a najracionalnija moguća odluka i za interese Slavonije i Baranje, ali i cijele Republike Hrvatske nije ukidanje Fonda za regionalni razvoj nego odlazak s vlasti vladajuće koalicije na čelu sa HDZ-om. Da ne kažem, što se nas tiče vrijeme je i za ispunjenje proročanskih riječi današnje premijerke "kuda Ivo tu i ja", što se nas tiče možete otići svi kanalom Dunav-Sava sve do Crnog mora, ne morate se ni vratit. Hvala.

svaki komentar s moje strane suvišan, ali ispravci. Gospodin zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ne mogu doista prešutit ovo izlaganje i ispravljam netočan navod, ali samo jedan, da kolega zastupnik prestane optuživati ostale zastupnike iz Slavonije. I gospodine, vodite brigu o svojoj županiji, ostavite moju županiju. Ja ću se za nju boriti. Znam kako. Radimo projekte. Projekti su realizirani ili će biti realizirani, a vi gospodine nemojte se predstavljati kao spasitelj Slavonije. Ne znam kada ste došli u Slavoniji, ne znam gdje ste se rodili, a ja sam rođen u Slavoniji i ja se istinski sa svojim kolegama borim. Prema tome, nemojte biti spasitelj kad to ne možete i ne možete ni riječju, a pogotovo ovakvom retorikom to dokazati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Povreda Poslovnika zastupnik Dinko Burić.

Ovo nije povreda Poslovnika od strane zastupnika Lucića, nego povreda Poslovnika od strane vas, pa vam izričem opomenu zbog toga. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović, ispravak netočnog navoda. evo, moram ispraviti netočan navod kolege Burića koji izjavljuje da evo, sve je kriva središnja vlast i slično. Za razvoj gradova i županija prije svega treba odgovarati gradonačelnici i župani koji mogu puno poslova dogovoriti i koji mogu aplicirati za niz projekata u fondovima, a ne ovakovom vikom. Ovakovom vikom, ponašanjem, arogancijom možete samo otjerati ulagači, pa se onda pitajte da li je to najbolji način da nastavite vaš politički rad. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Ono što bih htjela u stvari naglasiti i odgovoriti na neka pitanja koja su proizašla ipak iz rasprave vezana su dakle uz samu mjeru programa gospodarskog oporavka i trenutak u kojem se ona donijela koji pokazuje u upravo ovaj primjer mjere gospodarskog oporavka pokazuje da su i inače kao i ova i ostale mjere gospodarskog oporavka strateški osmišljene i postavljene u tom programu. Dakle, da smo htjeli prije recimo dvije ili tri godine krenuti sa ovakvom mjerom ne bi se mogla provesti na kvalitetan način kao u ovom trenutku kada je završena, odnosno kada su osnovne najbitnije reforme sustava javnih financija provedene. sustav proračunskih procesa i upravljanja javnim financijama je unaprijeđen na taj način i dobio je dobre ocjene od najrelevantnijih vanjskih institucija i same Europske komisije. Dakle, unaprijeđene su na taj način da se u stvari posebni izvori financiranja mogu pratiti kroz državni proračun i da nije za to potrebno osnivanje posebnih proračunskih korisnika u obliku fondova ili agencija ili zavoda. jer to se sve može provesti kroz sama tijela državne uprave. Isto tako je uvedena mogućnost veća fleksibilnost u samom državnom proračunu, odnosno mogućnost prenošenja tih namjenskih sredstava iz godine u godinu. Uvedeno je strateško planiranje, programsko planiranje, postavljanje ciljeva i praćenje efikasnosti postizanja tih ciljeva. To su bitni preduvjeti da bi se uopće mogli baviti ovakvim pitanjima, a to je racionalizacija poslovanja i restrukturiranje. Dakle, i to je ono što zaista jedna moderna država, samo moderna država koja ima ispunjene preduvjete i osnovne reforme može napraviti i ovim Republika Hrvatska i Vlada pokazuje da je moderna Vlada koja ima modernu i na modernim temeljima uspostavljenu državu. Dakle, ono što je još važno istaknuti je taj sam vremenski trenutak. Sam ovaj Fond za regionalni razvoj osnovan je 2001. godine, a u međuvremenu u tih 9 godina Vlada Republike Hrvatske je u prvi plan stavljala ujednačeni regionalni razvoj. I kad se pogledaju i državni proračuni i strateški dokumenti, prva strategija donesena za 2010., jedanaestu i dvanaestu i sad druga za jedanaestu, svi ćete uočiti dakle da u strateškim dokumentima jedan od bitnih strateških prioriteta i ciljeva je upravo ujednačeni regionalni razvoj. Dakle, ukidanjem ovog fonda taj cilj se nikako ne stavlja u drugi plan, nego je samo pronađeno kvalitetnije i bolje rješenje da se uz manje ulaganja postignu bolji rezultati. Hvala vam.